Ivan (HDZ)** Prva točka koja je spremna za raspravu je točka 10., a to je - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.br. 781 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članaka 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Ivica Perović, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici. Pred vama se nalazi nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta. Zakonom o inspekciji cestovnog prometa i cesta koji je stupio na snagu 29. srpnja 1999. godine uređuje se ustrojstvo, poslovi i način rada, ovlasti i obveze inspekcija cestovnog prometa i cesta Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Novim Zakonom o općem upravnom postupku koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. godine uređena je sva relevantna postupovna materija i njegova primjena je obvezna u svim upravnim stvarima. Odstupanja su moguća, ali isključivo u pogledu pojedinih pitanja upravnog postupka koje se posebnim zakonom mogu drugačije urediti uz uvjet da je to nužno za postupanje u pojedinim upravnim područjima te ako nije protivno temeljnim odredbama i svrsi novog Zakona o općem upravnom postupku. Analizom odredbi Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta utvrđeno je kako obveze i usklađivanja podliježu odredbe članka 16. stavka 2., članka 17. i 18. predmetnog zakona. Sukladno tome predlažu se izmjene kojima se vrši terminološko usklađivanje. Termin konačno rješenje mijenja se u izvršno rješenje. Pravo stranke na pravni lijek protiv prvostupanjskog rješenja inspektora usklađuje se s temeljnim načelima i odredbama Zakona o općem upravnom postupku te se isključuje mogućnost supsidijarne primjene Zakona o općem upravnom postupku u predmetima inspekcijskog nadzora. Isto tako zakon sadrži i odredbu koja uređuje postupak imenovanja povjerenstva kao drugostupanjskog tijela koje odlučuje o žalbama izjavljenim protiv prvostupanjskih rješenja inspektora te način postupanja u prijelaznom razdoblju do imenovanja tog povjerenstva. S obzirom da je usklađivanje odredaba posebnih zakona sa Zakonom o općem upravnom postupku jedno od mjerila za zatvaranje Poglavlja 23. – Pravosuđe i temeljna prava u procesu pregovora o pristupanju Republike Hrvatske EU očito je da postoje osobito opravdani državni razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati, znači dodatna sredstva u proračunu RH. Evo, zahvaljujem. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, dobro. Otvaram raspravu. Na redu je uvažena zastupnica Danica Hursa u ime kluba HNS-HSU-a. Izvolite.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 Evo ukratko, čuli smo u izvješću, odnosno izlaganju državnog tajnika pa ću ja neke stvari samo podcrtati što se zapravo uređuje u prijedlogu ovog zakona. Dakle, dolazi do usklađivanja termina sa Zakonom o općem upravnom postupku, dalje se rješava pravo stranke na pravni lijek i govori se o obveznoj primjeni Zakona o općem upravnom postupku. Usklađivanje odredaba posebnih zakona, tu spada i ovaj sa Zakonom o upravnom postupku jedno je od mjerila za zatvaranje poglavlja 23. pravosuđe i temeljna prava u procesu pregovaranja o pristupanju Hrvatske Zakon o općem upravnom postupku ne pozna termin konačnosti upravnog akta, pa se termin konačnog rješenja zamjenjuje terminom izvršnom rješenja. Dalje se prijedlogom Zakona uređuje prvostupanjski upravni postupak koji je od nadležnosti resornog ministarstva a žalba na rješenje inspektora izjavljuje se povjerenstvo čije članove imenuje Vlada Republike Hrvatske, do sada je to činilo Ministarstvo. Dakle, po prijedlogu ovog zakona članova drugostupanjskog tijela ne smije imenovati ministar resornog ministarstva o čijim se odlukama odlučuje u drugostupanjskom upravnom postupku, nego Vlada pa se na taj način osigurava 1. pravo na žalbu i 2. Zakon se usklađuje sa temeljnim načelima Zakona o općem upravnom postupku. Zakonom se dakle propisuje način provođenja drugostupanjskog upravnog postupka i uvjeti koje trebaju imati članovi Povjerenstva. Članak 18. do sada važećeg zakona govorio je o supsidijarnoj primjeni odredaba Zakona o općem upravnom postupku što nosi Prijedlog zakona potire budući je primjena Zakona o općem upravnom postupku obvezna, i na kraju Zakon govori o danu stupanja na snagu ovog Zakona. Ponavlja Klub HNS HSU-a će podržati ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime Kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Milivoj Škvorc. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Na početku ću reći da će Kluba Hrvatske demokratske zajednice podržati prijedlog, Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta. Radi se o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o inspekciji cestovnog prometa koji je potrebno donijeti kako bi se Zakon o državnom inspektoratu uskladio sa važećim Zakonom o općem upravnom postupku koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. godine. Ovo je samo jedan u nizu zakona koji su se koji su se već uskladili sa Zakonom o općem upravnom postupku. Vlada Republike Hrvatske je u listopadu prošle godine donijela zaključak kojim je tijela državne uprave zadužila da izrade ove izmjene i dopune Zakona upravnih područja svako iz svog djelokruga ali u roku od šest mjeseci od kada je donesen ovaj zaključak. Ovim će se riješiti dosadašnji problemi novog ZUP-a prema posebnim zakonima. Naime, s jedne strane posebni zakon ima prednost pred općim zakonom, dok s druge strane novi zakon ima prednost pred starijim zakonom. Nakon ovih usklađenja novi Zakon o općem upravnom postupku trebao bi odgovoriti na očekivanja svih onih koji se svakodnevno suočavaju s sprečavanjem svojih konkretnih zakona u praksi a to su da postupak rješavanja bude brz, ekonomičan i utemeljen na Zakonima. Ovim se prijedlogom zakona uređuju tri temeljna pitanja. Prvo se predlažu izmjene kojima se obavlja terminološko usklađivanje sa Zakonom o općem upravnom postupku koji ne poznaje termin konačnosti upravnog akta. Taj se termin zamjenjuje terminom izvršno rješenje. Nadalje, pravo stranke na pravni lijek protiv prvostupanjskog rješenja inspektora usklađuje se s temeljnim načelima i odredbama Zakona o općem upravnom postupku, time se isključuje mogućnost supsidijarne primjene ZUP-a u predmetima inspekcijskog nadzora. Zakon sadrži i odredbu koja uređuje postupak imenovanja Povjerenstva kao drugostupanjskog tijela koje odlučuje o žalbama protiv prvostupanjskih rješenja inspektora te način na koji će se postupati u prijelaznom razdoblju do imenovanja tog povjerenstva. Članove Povjerenstva imenovat će Vlada Republike Hrvatske, a činiti će ih tri člana, dva stalna i jedan promjenjivi. Vlada Republike Hrvatske morat će imenovati Povjerenstvo u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Nama nema praznog hoda jer će povjerenstvo koje je imenovao ministar nastaviti sa radom do imenovanja ovog novog Povjerenstva od strane Vlade Republike Hrvatske. Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta stupio je na snagu u srpnju 1999. godine njime se uređuje ustrojstvo, poslovi, ovlasti i obveze inspekcije cestovnog prometa i cesta. Upravo zbog važne djelatnosti koju obavlja inspekcija bitno je donijeti ovaj Prijedlog zakona. Tu su između ostalog i pitanje sigurnosti u cestovnom prometu i sigurnost sudionika u prometu. Usklađivanje odredaba posebnih zakona sa Zakonom o općem upravnom postupku jedno je od mjerila za zatvaranje za nas prevažnog poglavlja 23. Pravosuđe i temeljna prava u procesu pregovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji. To opravdava donošenje ovog Zakona po hitnom postupku. Još jednom da ponovim Klub HDZ-a će podržati ovaj Prijedlog zakona. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se za to steknu potrebni uvjeti.